Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, вчера в Деловодството на Народното събрание е внесена декларация от народния представител Волен Сидеров и група Предлагам на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание тази декларация за остро осъждане на изказванията на Хюсеин Хафъзов на 14 февруари 2014 г. по повод обсъждането на чл. 181 от Проекта за нов Изборен кодекс, точка от днешната ни програма. Заедно с нея да бъде разгледана и декларация, предложена от председателя на Парламента Михаил Миков, във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа. Декларацията ще бъде внесена след консултации с парламентарните групи, така че предлагам обсъждането на двете декларации да започне в днешния пленарен ден в 15,00 ч. Има ли възражения от пленарната зала? Няма. Подлагам на гласуване включването на двете декларации в днешната програма – декларацията на Волен Сидеров и група народни представители и декларацията на председателя на Парламента Михаил Миков с уговорката, че обсъждането на двете декларации ще започне днес в 15,00 ч. след провеждане на консултации с всички парламентарни групи. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, за всички, които следят приемането на Изборния кодекс, обсъждаме чл. 182 от проекта. Преди да пристъпим към неговото гласуване ще помоля председателя на днешното пленарно заседание да подложи на гласуване наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ. Уважаеми колеги, гласуваме наименованието на Раздел ІІІ, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

Преди това ще помоля господин Имамов да подложи на гласуване двете неподкрепени предложения на народни представители към чл. 182. Уважаеми дами и господа, гласуваме предложението на народния представител Павел Шопов по чл. 182, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

гласуваме предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля, гласувайте. Гласували 173 народни представители: за 54, против 81, въздържали се 38. Предложението не е прието. И сега се връщаме на редакционната поправка

и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.” Алинеи 2, 3 и 4 са в редакцията на комисията, която беше докладвана.

чл. 183. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 184. Членове 183 и 184 – по вносител. Изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме анблок членове 183 и 184 по вносител, подкрепени от комисията. Гласували

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова по реда на чл. 79, ал. 4 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 185: „Забрана за агитационни материали извън предизборната кампания Чл. 185. (1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания. (2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината. (3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител. (4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът. (5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”

Уважаеми колеги, правя редакционно предложение в ал. 2 за постигане на съответствие между отделните текстове на чл. 185, а именно ал. 2 да изглежда по следния начин: (2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството”, тъй като това са и органите, които в последващите алинеи издават заповед за премахване на агитационните материали. ИМАМОВ: Това беше изказване. Реплики? Няма желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Шопов.

някакво, бих казал, безсмислие. Забранява се, чета: „поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания”. Предложението на госпожа Мая Манолова е да отпаднат думите „по републиканската пътна мрежа и общинските пътища”,

1 на чл. 185 трябва да бъде съвсем друг. Даже според мен ал. 1 трябва да отпадне и да се преномерират всичките алинеи нататък. В този смисъл, госпожо Манолова, може би имате идея да внесем ред и смисъл в този текст. Благодаря Ви. Господин Шопов, правите ли предложение да отпадне ал. 1? Това ли е Вашето процедурно предложение? ПАВЕЛ ШОПОВ: Мисля, че така трябва да постъпим. Иначе госпожа Манолова, която се занимава системно с с логиката и подреждането на текстовете, и техния смисъл, вероятно най-добре може да каже, но моята идея, след като прочетем смисъла на предложението на госпожа Мая Манолова за отпадане на думите „по републиканската пътна мрежа и общинските пътища”,

уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, напротив, мисля, че има смисъл в крайната редакция, която е приела комисията. „Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания” – това означава не само по републиканските, по общинските пътища, но и в населените места, предизборни плакати, плакати, въобще агитационни материали, където и да се намират те – в градовете, в населените места, по пътищата, извън предизборната кампания. Това е смисълът на предложението. ИМАМОВ: Благодаря, господин Казак. Други реплики? Господин Кирилов, заповядайте.

ал. 1 със съдържание, като съдържанието става общо, тоест от ограничението, от спецификацията „по републикански пътища” остава забраната с пълен обхват и касае цялата предизборна кампания. Ако отпадне ал. 1, тогава и ал. 2 остава без съдържание, и целият текст става безсмислен. Позволих си обаче да взема думата за това уточнение не за да възпроизведа дебатите, които бяха във Временната комисия. Мисля, че там почти всички стигнахме до извода, че има смисъл да обсъдим обхвата на агитационната на кампаниите извън случаите, когато касаят предизборната кампания. На всички ни писна да караме по пътища, без значение – републикански, първокласни или общински, когато без време

Трета реплика предизборни агитационни материали – не по принцип агитационни материали, а предизборни, като легалната дефиниция е в Допълнителните разпоредби. Там е казано, че предизборна агитация е агитацията да се гласува „за” или „против” даден кандидат или политическа партия, тоест другите форми на политическа реклама, които са извън целите на конкретна предизборна кампания, не се засягат от този текст. В крайна сметка ние тук уреждаме изборите и предизборната кампания, а не по принцип политическата агитация, политическата реклама, така че най-нормалното нещо е да се забрани извън предизборната кампания да се поставят предизборни агитационни материали, тоест такива, в които се казва: гласувайте за дадена партия или за някой кандидат, а не по принцип политическата агитация извън рамките на кампанията. Това е смисълът на текста. По този начин той беше изяснен и във временната комисия. По отношение на това, което предлага господин Кирилов – да, то също може да бъде предмет на обсъждане, но мястото му е в Закона за политическите партии

изказвания по чл. 185? Няма желаещи. Тогава трябва още веднъж да попитам: господин Шопов, държите ли да гласуваме Вашето предложение за отпадане на ал. 1? Да.

от народните представители Цецка Цачева и група народни представители по чл. 207, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 83 народни представители: за 16, против 50, въздържали се 17. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител господин Шопов за отпадане на ал. 1 в окончателния текст на чл. 185 и преподреждане съответно на останалите алинеи. Моля, гласувайте.

Гласуваме още едно предложение – на госпожа Мая Манолова, в ал. 2 накрая след думата „общината” да се постави запетая и текста „района или кметството”. Моля, режим на гласуване.

в редакция на комисията, с приетите редакционни бележки, предложени от госпожа Мая Манолова по ал. 2. Моля, гласувайте.

За изказване – заповядайте. район (район)”. Това е общата част и тук са описани всички хипотези в различните видове избори. Просто напомням, че при избори за членове на Европейски парламент и на президент и вицепрезидент има само един район, а няма изборни райони, затова е необходимо да се добавя в общите текстове в скоби „район”. И правя едно уточнение – тъй като става дума за правомощия на ЦИК по чл. 186, ал. 2, че в чл. че в чл. 57, ал. 1, т. 45, където се уреждат правомощията на ЦИК, изразът трябва да изглежда по същия начин: „повече от един изборен район (район)”.

няма желаещи да вземат думата. Гласуваме текста на чл. 186 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 187. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 188. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 189: „Форми на отразяване Чл. 189. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската

форми. (3) Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост

на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден и се изпраща незабавно на Сметната палата.”

чл. 189 в редакцията на комисията, чл. 190 по вносител, подкрепен от комисията, и чл. 191 по вносител, подкрепен от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 192: „Представяне на кандидатите „Чл. 192. (1) Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий.

Член 193 – предложение от народния представител Павел Шопов: В чл. 193 се създава нова ал. 5, която гласи: „Предизборните кампании

Моля, гласувайте. Гласували 87 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 11. Предложението е прието. Член 194 – предложение от народните представители Мартин Захариев, Татяна Буруджиева и Антон Кутев. Комисията подкрепя предложението. Става дума за техническа грешка – написано е „не подкрепя”, но комисията подкрепя предложението, което е включено и в предложената редакция. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 194: „Платени форми Чл. 194. Чл. 194. (1) Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати. (2) Времетраенето на платените форми, времето

комитети. (3) Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.” Член 195 – предложение от народните представители Мартин Захариев, Татяна Буруджиева и Антон Кутев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 195: „Диспути Чл. 195. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути. (2) Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по чл. 189, ал. 4. Времето на участниците се разпределя поравно.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 196: „Регионални радио- и теливизионни центрове Чл. 196. (1) Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и

съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. (3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати,

чл. 195 в редакция на комисията, чл. 196 в редакция на комисията и чл. 197 по вносител, подкрепен от комисията. Гласували

„За изявите си в медиите, съгласно ал. 1, за платените форми на отразяване на предизборната кампания, партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат до 20% от стойността за същото време на усреднената цена за последната една година на търговската реклама на съответната медия”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 198: „Търговски електронни медии Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партии, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат. (3) Търговските електронни медии по ал. 1 може да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. и цени. (4) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания. (6) Времето, предоставено от медиите по ал. 1 за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

желаещи за изказвания. Най напред, по реда на представянето, гласуваме предложението на народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 200. Благодаря. Изказвания по наименованието на Раздел VІ, текста на чл. 200 и текста на чл. 201?

текста на чл. 200 по вносител, подкрепен от комисията и текста на чл. 201 по вносител, подкрепен от комисията. Гласували

на комисията. Гласували 92 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието. тринадесета. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава тринадесета. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 202.

„Анкетьори Чл. 203. (1) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори. Удостоверението се издава в един екземпляр. (2) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия.

Уважаеми колеги, поставям един въпрос, който е много болен. От много време от „Атака” предупреждаваме, а и Вие самите знаете колко е неприятно и как се сугестира обществеността и избирателите тогава, когато в изборния ден се подават социологическите данни. Социологическите агенции чрез медиите осъществяват огромна дейност в този ден, която, бих казал, е в тяхна полза. Тя е търговска дейност. Можем да кажем, че това Но това изкривява онова, което става като вот. Това изкривява онова, което българските граждани подават. Още от сутринта много често, знаете, под формата на книги, на песни или на цветя се подават едни информации, които много често са изкривени, така че да се внуши на избирателите, че една или друга политическа сила печели или съответно губи, получава добър процент от вота или обратното.

истинската информация, която ще дойде по-късно от първите данни от преброяванията. Няма нужда да се въвеждат тези съмнителни резултати от социологическите проучвания по този начин, по който се прави. Ще кажете, че по цял свят се прави така. Не, не се прави по цял свят така. Има страни, в които нещата са според схемата, която предлагаме. Ето защо, макар и за първи път, но в този Избирателен кодекс много неща се правят за първи път, да пресечем тази тенденция, ако е възможно, да я ограничим силно. Това предлагаме ние. Благодаря Ви.

Гласуваме предложение от народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

чл. 205 има предложение от народния представител Павел Шопов – в чл. 205 се създава нова ал. 6 със следното съдържание: „Забранява се разгласяването на социологически изследвания 30 дни преди изборите”.

Други изказвания? Няма желаещи за изказване. Гласуваме предложение от народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

от комисията. Гласували 106 народни представители: за 11, против 29, въздържали се 66. Предложението не е прието.

комисията не подкрепя. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 206. Няма да чета неподкрепеното предложение на госпожа Цачева и група народни представители, тъй като идеята за електронното гласуване вече беше отхвърлена в предишни текстове.

Направили сме предложение не само по отношение на текста на чл. 206, но и по отношение на наименованието на Глава четиринадесета, а именно – предложили сме тя да бъде озаглавена „Начин на гласуване”. Ясна е волята на мнозинството, че отхвърля електронното гласуване. Разбрахме вече, че няма да има и машинно, то ще бъде само експериментално, но в един бъдещ период може, надяваме се, че ще се случи да има различен вид гласуване – не само с хартиени бюлетини. Затова предлагаме отново на Вашето внимание Глава четиринадесета да бъде озаглавена „Начин на гласуване”. Считам, че това е по-скоро редакционна поправка, отколкото поправка, която има някакъв друг политически смисъл. Призовавам Ви да подкрепите това наше редакционно предложение – Глава четиринадесета да бъде озаглавена „Начин на гласуване”, а не „Начин на гласуване в избирателната секция”. По отношение на чл. 206 сме предложили да не само с хартиени бюлетини, не само с бюлетина за машинно гласуване, но и с бюлетина, подадена по електронен път, която ще е утвърдена от ЦИК. Избирателят сам, по свой избор да избере какъв начин на гласуване ще използва. Известна ни е Вашата позиция, но все пак апелирам да помислите, преди да гласувате. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Гласуваме предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители по чл. 207, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 87 народни представители: за 21, против 46, въздържали се 20. Предложението не е прието.

текста на чл. 206 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

В чл. 207 се създава изречение второ: „Отделните видове бюлетини са с различни размери”. Поради това и комисията, след като не подкрепя това предложение, не предлага то да бъде включено в окончателната редакция. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 207: „Отбелязване на вида избор върху бюлетината Чл. 207. При произвеждане едновременно на различни видове избори на бюлетините се отбелязва за кой вид избор се отнасят.”

не е прието. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 206, което не е подкрепено от комисията.

Гласуваме текста на чл. 207 в редакция на комисията, без последното изречение, което гласи: „Отделните видове бюлетини са с различни размери.” Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 78 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 7. Предложението е прието.

Няма желаещи. Гласуваме предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители по наименованието на Раздел ІІ, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

„Член 208 се изменя така: „Чл. 208. Хартиените бюлетини са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, с тегло не по-малко от 120 г/м2, защитени с полиграфическа защита и не могат да съдържат реквизити извън изброените в Кодекса.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 208: „Хартиени бюлетини Чл. 208. (1) Гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. (2)

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в предложението за чл. 208 всъщност проблемите са два. Първият проблем, който при четенето и при съобщаването на редакциите излиза наяве, е по отношение на прозрачност/ непрозрачност или

Вторият съществен проблем обаче касае номерирането на бюлетините. Бих казал, че той е важен, ключов нов момент в изборното законодателство. Затова ще започна с този въпрос. Принципно идеята за полиграфическа защита на бюлетините ние я подкрепяме. Трябва да има такъв способ, в който да сме сигурни, че отпечатаните бюлетини са един вид уникални и неповторими, не могат да се печатат на друго място и да се разнасят. Въпросът е: дали в това предложение е избран най-правилният способ – номерацията? Както ще стане ясно и по-натам, номерацията така, както е замислена, води до фактическо действие, което ще затруднява секционните избирателни комисии и ще създаде проблем по отношение опазване тайната на вота. Възниква проблемът: колко пъти ще бъде номерирана бюлетината?

Освен всичко това сериозен проблем е и обстоятелството, че при провеждане на кампания

и има начин да се свърже вотът със знака, тогава е много лесно и елементарно да се внуши на група избиратели,

Ние искаме да прекратим възможността за манипулации и влияние върху избирателя, но всъщност отваряме нова, поредна врата за такава манипулация. Тук дълбоките ни притеснения са, че тази иновация, която вносителите предлагат, всъщност ще има обратен знак. Изборите до голяма степен ще бъдат повлияни, вотът – особено в малките населени места, ще бъде контролиран и това не зависи от волята на избирателите, а от волята на всички участници в изборния процес. Затова настояваме – печатниците печатниците заявиха, че има такава техническа възможност, да се смени способът за защита на уникалността, автентичността и идентичността на бюлетината. Вместо с номерация да бъде какъвто и да е друг способ, но такъв, който не отваря проблеми, а гарантира тайната на вота на избирателя. Връщам се на първия въпрос, който касае прозрачност или непрозрачност на бюлетините. Струва ми се, че не всички сме експерти по въпроса дали плътността на хартията, изразена чрез нейния грамаж, е гаранция за прозрачността и защитата на бюлетината.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

претенцията Ви за екзистенц минимум плътност на хартията по никакъв начин няма да гарантира това, което желаете да постигнете. След повече от 20 години в издателския сектор искам да Ви уверя, че грамажът на хартията не е гаранция за нейната прозрачност или непрозрачност. Хартията може да бъде непрозрачна и при 60 г/м2, и при 70, 80, 90 и 100, далеч по-малки от 120. Всичко това при новите технологии е изключително и само функция на технологичните спецификации на производителя на хартията. Нещо, за което възложителят на поръчката за производството на бюлетините ще следи много стриктно,

защо изразявате съмнение и по какъв начин това означава, че се подготвя контролиране на вота? При изразяване на тези съмнения, че ще се контролира вотът, че се подготвят изборни измами, нека да бъде така добър да застане тук и да си доразвие идеята, за да не остават уважаемите депутати с чувството, че действително има нещо недоизказано в Изборния кодекс.

Уважаеми господин председател! Уважаеми колега Захариев, аз самият казах, че не съм специалист и експерт в областта. Казах, че сме предложили да има определяне по грамаж с ясното съзнание, че се съмняваме дали това обезпечава целения резултат, тоест дали чрез грамажа се постига непременно непрозрачност на бюлетината. целта беше да има дебат по този въпрос и да имаме гаранции и сигурност. Включително и на предишни избори съм защитавал тезата, че не е работа в закон да има точни размери и грамажи по отношение на параметрите на бюлетината. Това е работа на ЦИК, това е работа, която изисква и експертно знание. Въпросът е в закона да има гаранция. По отношение на репликата на колегата Стоев, по-нататък се развива режимът с номерацията, колега. Въпросът е в това, че за мен остава неясно къде е вторият номер дали двата номера са един под друг, или единият номер е в началото на бюлетината, а другият е в края на бюлетината. По-логичното решение е да са един под друг. Тогава е по-малка манипулацията със самата бюлетина. Но това е по-трудно като техническо изпълнение. И това го коментирахме, включително в комисията и с експерти, но експертите, признавам, че задържаха детайли от експертизата в този въпрос. По-опасното е, ако номерът е на обратната страна на бюлетината. Тогава, Тогава, според мен, има директно риск да се узнае вотът на избирателя и/или бюлетината да се обяви за нищожна и недействителна. Но моля това да го развиваме по-нататък, ако ще го развиваме като въпрос. Благодаря Ви, колеги. Благодаря и аз, господин Кирилов. Госпожа Манолова – за изказване. е действащ в Изборния кодекс, който беше приет от ГЕРБ. Въпреки изискването за тежест на хартията, всички сме свидетели, че бюлетините по време на президентските избори, когато беше избран президентът Плевнелиев, бяха прозрачни. Това всеки един от нас го е констатирал, отивайки да гласува, обикаляйки избирателните секции. Искам да припомня, че тогава по отношение на прозрачността на хартията имаше отправени жалби до Централната избирателна комисия от районни избирателни комисии. Със свое решение ЦИК отхвърли жалбите на районните избирателни комисии и на практика се произнесе в полза на това бюлетините да бъдат прозрачни. Може да е много тежка хартията, но въпреки това да бъде прозрачна. Така че по този начин Вие не решавате проблема с прозрачността. Изискването е ясно – от плътна, бяла, непрозрачна хартия. Изключително важно е какъв ще бъде органът, който ще създаде организацията на изборите – Централната избирателна комисия. комисия, който действа сега, който организира и проведе президентските избори, показа, че е негоден, включително и по отношение прозрачността на бюлетините, защото бюлетините просто бяха прозрачни и вотът на българските граждани не беше таен. Това е факт и аз съм съгласна с тази констатация. По отношение номерацията на бюлетините, техническият образец на бюлетините, включително тяхната непрозрачност, включително начинът, по който те ще изглеждат, се определя от ЦИК. Това трябва да бъде един процес, който да бъде стриктно следен както от Обществения съвет, който за първи път ще бъде създаден към ЦИК от представители на неправителствени организации, от партиите, които имат отношение към изборите, от гражданите. В крайна сметка много зависи какви членове на Централната избирателна комисия ще бъдат предложени, за да имаме наистина един отговорен орган, който да приложи точно Кодекса и да не позволи никакви манипулации на изборите. Благодаря, госпожо Манолова. Реплики? Госпожа Цачева, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Манолова, дами и господа народни представители! Съгласна съм с Вас, че грамажът на хартията не решава въпроса с нейната прозрачност или непрозрачност. Много са примерите. Последните във времето са от частичните избори в Гърмен и в Белене, където действително, особено при малко кандидати, вотът на българските граждани на практика става явен. Тази тема неведнъж я повдигахме и на заседание на комисиите, и в дебати помежду ни. Аз лично очаквах Вие да предложите механизъм, който веднъж завинаги да сложи край на прозрачните бюлетини. Това, което се предлага от вносителите като текст звучи пожелателно – плътна бяла хартия. За един тя е плътна, за друг не е. Какво правим, ако въпреки плътната бяла хартия отново при провеждане на следващи избори самите бюлетини са прозрачни и издават тайната на вота на българските избиратели? Не е ли сега моментът, когато приемаме новите правила, да се запишат такива правила, които да направят този процес необратим? Защото предложението, което ние сме направили, да има и грамажа, считаме, че е още нещо към текста, който Вие предлагате, макар и да съзнаваме, че не решава целия проблем. Но и редакцията, която Вие предлагате, също не решава този проблем. А заедно с корпоративния вот на изборите, прозрачните бюлетини са двата основни бича за изборния процес у нас. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева. Господин Иванов, Вие реплика ли искате?

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, когато става въпрос и дискутирате тук за грамажа на хартията и така нататък, и така нататък, в следващия член е упоменато, че бюлетините се отпечатват съгласно изискванията на Наредбата за отпечатване на ценни образци. Моля за тишина в залата. Ако изхождаме от това, че трябва да има защита на бюлетините и това е още една защита на бюлетините, считате ли, че наредбата, под която се отпечатват ценните образци, не гарантира такава сигурност?

И веднага възниква въпросът, който никой не може да ме убеди, предполагам, че Вие ще се постараете да го направите, защо Ви е тази номерация? Пак казвам: имаме защити. Защитите са регламентирани в наредбата за отпечатване на ценните образци. Какво се случва?

много лошо за българското общество. Ако не е това, убедете ни, за да излезем оттук всички с убеждението, че това не е така. Защото, пак казвам, бюлетините, разписано е, след това ще се отпечатат съгласно наредбата. Тя гарантира това, че няма да могат да бъдат фалшифицирани. Всичко останало идва в повече. Всичко останало

Заповядайте, господин Кънев. Очаквах да вземете отношение.

Решението беше намерено още при предишните избори. Там, където се зачерква, където е кръстчето, на гърба се печата една черна линия и се затваря всичко. Този проблем е решен. Не го коментирайте. Аз се Аз се притеснявам за друго и Ви го казвам – за тези избори БНБ ще се справи. За парламентарни и кметски избори БНБ не може да се справи. Затова нека да е малко по-обтекаем текстът. Само това е молбата ми. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кънев. Това беше трета реплика. Госпожо Манолова, заповядайте за дуплика. По реда на репликите. Уважаема госпожо Цачева, гаранцията за това, че повече няма да има прозрачни бюлетини, е в състава на новата и в гражданския контрол, който ще бъде осъществяван върху нейната дейност. ЦИК е органът, който утвърждава образеца на бюлетината. ЦИК е длъжна да спазва закона. В закона е казано: „бели бюлетини от непрозрачна хартия”. Така че това е ангажимент на Централната избирателна комисия, който много се надявам в следващия състав на този орган да бъде спазван стриктно, защото иначе се поставя абсолютно под съмнение вота на българските граждани, както Вие коректно коректно отбелязахте – на последните частични избори, както беше и по време на президентските избори, в което се убедихме всички български граждани. бюлетините. Да, отсега и занапред бюлетините ще се печатат под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия по реда на Наредбата за отпечатване на ценни книжа. Но за да е сигурно, че някоя друга печатница няма да си позволи да напечата допълнителни количества бюлетини, които да бъдат пуснати в обращение, каквито практики се случваха на досегашни избори, да не ги изреждам – тук не визирам само печатници, близки до ГЕРБ, това е стара практика, която се използва и в различни местни избори, с допечатването на допълнителни количества бюлетини; за да е ясно, че няма да има контрол на вота на нито един избирател и че всеки избирател е гласувал в резултат на собствената си воля, а не с бюлетина, която му е дадена извън изборното помещение; въвеждаме номерацията на бюлетините. Убедена съм, че така процентът на манипулациите и на контролирания вот ще спадне много, значително. Призовавам Ви да не отправяте внушения нито от тази трибуна, нито по други начини към българските граждани, че, видите ли, по някакъв начин може да бъде проследен техният вот, защото след отстраняването на номера на бюлетината в урната се пуска бюлетина без номер и проследяването на нейния гласоподавател е абсолютно невъзможно! Това е ясно за всеки нормален гражданин, който прочете тези текстове. Не мога да Ви спра да правите каквито си искате спекулации и внушения, но в крайна сметка отговорността за това си е абсолютно Ваша.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

в който изборният комикс от относително забавно четиво лека-полека се превръща в гръцка трагедия по Софокъл! Защо това е така, уважаеми дами и господа? Това е първият текст, по който вносителите на този кодекс ще започнат да възстановяват всички практики за контролиран вот и купуване на гласове! Преди малко чухме изявление, че номерирането на бюлетините няма да произведе тези практики, които наблюдавахме през последните 20 години. Не е вярно, дами и господа! По този хубав начин, по който предлагате да бъдат разположени номерата, и с двата знака за гласуване, и с гласуването с придружители много лесно ще бъдат възстановени практиките за контролиран вот и купуване на гласове! Каквито и аргументи да изказвате от тази трибуна, няма кой да Ви повярва, уважаеми дами и господа! Това е истината. Единствената цел, която гоните, е да спечелите изборите на всяка цена, и го заявихте ясно и конкретно! Само че искате да ги спечелите по нечестен начин, както сте правили може би в годините назад – чрез – чрез купуване на гласове и чрез контролиран вот! В тази зала има много хора от Вас, които знаят как се прави това, уважаеми дами и господа. Гласувайте „против” този текст в редакция на комисията, защото това е първият текст, който ще позволи сериозни действия по отношение на това как да се купуват гласове, уважаеми дами и господа. Благодаря Ви. Благодаря и аз. Следват реплики. Има ли желаещи за реплики? Господин Иванов, реплика на господин Ципов? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ципов, очаквах, че във Вашето изказване, тъй като беше направено след изказването на госпожа Манолова, Вие ще засегнете част от нейното или поне ще му направите коментар. Защото тя, опитвайки се да аргументира своето становище, това не го чух във Вашето изказване, ако не съм прав – ме поправете, но аргументите да бъдат номерирани бюлетините са следните: за да бъде отпечатан точен брой, да не бъде повече от определения в закона; второто е – за да не може да бъдат фалшифицирани. При това положение, което споменах в моето изказване, че бюлетините, отпечатани съгласно наредбата, ще бъдат гарантирани и няма да могат да бъдат фалшифицирани, от една страна, а в последващи текстове на Изборния кодекс е записано какъв е броят, питам аз: какви са другите аргументи, поради които трябва да има номерация на бюлетините? Не го чух от Вас това нещо. Моля да ми го обясните, защото явно управляващите не могат да ме убедят и Вие не можете да ме убедите. Благодаря Ви.

ГЕРБ никога повече няма да се върне на власт, респективно никоя друга партия няма да е на власт! И по аргумент от противното единствено сега управляващите ще бъдат на власт! Какво повече трябва да кажем тук? Няма значение какви са експертните аргументи, няма значение какво се предлага – целта е ясна и тя ще бъде постигната с всички средства! Благодаря Ви.

той не е в текстовете, той е сред депутатите от ГЕРБ и тези, които поръчваха допълнителни количества бюлетини; и тези, които участваха в тяхното разпространение; и тези, които влачеха чувалите с бюлетини и ги гледахме по кадрите. Да, имате основание да сте силно притеснени. Повече безобразия по време на избори няма да се случват! Текстовете в кодекса го гарантират! Надявам се да има и изборна администрация, която да приложи

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, действително това е един от най-сериозните текстове в Изборния кодекс, който е необходимо да бъде разгледан и обсъден доста внимателно, като се предпазим от подобни политически послания. Затова аз имам процедурно предложение, свързано с редакционна поправка и създаване на нова ал. 3 по отношение на запазването на тайната на вота. Господин председател, тъй като господин Петър Кънев вероятно е най-подготвеният в залата, а между другото смятам, че той би следвало да декларира и конфликт на интереси по този текст, а и по следващите, които касаят отпечатването на бюлетините, моля да отложим гласуването на този текст, за да изработим заедно една трета алинея, във връзка с това, че на гърба на бюлетината да има плътна черна линия, именно където се отбелязва вота на гражданите, за да остане той таен и да отговори на принципите на Изборния кодекс.

Благодаря Ви, господин председател. Правя обратно предложение за отлагането, поради простата причина, че сме възложили задача на Централната избирателна комисия да изготви... Пардон! Колеги, не чувате ли? Правя обратно предложение – възложили сме на Централната избирателна комисия да изготви технически образец, по който ще се отпечатат бюлетините. Всяко отлагане на такива текстове, които са явно добра основа за популизъм на опозицията, не е редно, те правят внушение от трибуната на Народното събрание за купуване и контролиране на вот на избирателите, а не говорят за практиките с подмяна и фалшифициране на вота на избирателите, който виждахме. От тази гледна точка, колеги, има достатъчно гаранции за бюлетините в сегашния Изборен кодекс (шум и реплики), от една страна – полиграфическа защита, от друга страна – и редът за отпечатване е редът на ценните книжа, но това са специални защити и по специален начин могат да се видят. А номерът на бюлетината, който може да се съпостави с номера в кочана, може да го види всеки член на Избирателната комисия. (Шум и реплики.) Това е първичният контрол, контролът на момента за

Има процедурно предложение за отлагане на гласуването на текста на чл. 208. Предложението е от госпожа Атанасова. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин председател. Чуха се становищата и мненията на всички всички парламентарно представени партии, формира се такова становище, предполагам, и във всички групи. Достатъчно бяха дебатирани тези текстове и на Временна комисия тук, в Народното събрание, затова правя процедура за прекратяване на дебата по този член и преминаване към гласуване. Благодаря. Процедура за прекратяване на дебатите. Обратно предложение – госпожа Атанасова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз Ви призовавам дебатът да продължи и да се чуят всички аргументи, дори и да отхвърлите предложението на опозицията. Струва си, за да се гарантира, че този Изборен кодекс ще въведе едни нови правила за честни и демократични избори, да се обсъдят всички предложения. Наясно сме с позициите на парламентарните групи от управляващото мнозинство. Всичко, което е предложено от ГЕРБ, не се приема. Наясно сме с тази Ваша позиция, но този Изборен кодекс ще се прилага и занапред, не само за евроизборите, за които толкова бързате да го приемете, но и за всички други видове избори. Много внимателно трябва да се води дебатът по отношение на това как ще бъде гарантиран вотът на българските граждани, защото – през тези над 20 години е имало изборни манипулации. Нали затова правите нов Изборен кодекс, нови изборни правила, за да няма съмнение в българските граждани, че техният вот е опорочен, за да дадат своя вот, повярвали в политическата система и посланията и че техният глас не отива напразно и те гласуват за своя народен представител? Какво Ви пречи в момента да има дебат по чл. 208 и да направим редакционна поправка, така че да защитим вота на българските граждани?

желаещи. Гласуваме предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители по чл. 207, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

комисия. (3) Бюлетините се подреждат в кочан. (4) Броят на отпечатаните бюлетини при всички видове избори е равен на броя на избирателите за съответния вид избор, увеличен с 10 на сто.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 209.

след като в първата алинея са записани изискванията, на които трябва да отговарят хартиените бюлетини и къде се отпечатват, предлагам да запишем текст, че се гарантира тайната на вота на отпечатаните бюлетини, като на задната част на бюлетините се отпечатва плътна черна лента. Считам, че това трябва да го запишем тук, в Изборния кодекс, а не да оставим на наредбата на Централната избирателна комисия и указанията, които по-късно ще издаде. Помислете – ако трябва да предложим редакционна поправка, ще го направим. Отново призовавам и господин Кънев да се включи

Уважаеми колеги, нямам никакво намерение да се включвам. Първо, няма да обявявам конфликт на интереси, защото нямам никакво намерение да печатам бюлетини. Второ, изрично е записано, че това е работа на печатницата на Българската народна банка. В работата на комисиите – и обществената, и нормалната, участваха специалисти от печатницата на БНБ,

Благодаря Ви, господин председател. стана ясно, че още доста работа трябва да се свърши по Изборния кодекс, така че да се гарантира един честен и прозрачен вот. Господин Кънев, именно защото

са участвали при възлагането на печатането на бюлетини и на ценни книги. Стана ясно, че Българската народна банка не може да отпечата бюлетините в този вид, в който госпожа Манолова беше предложила. Предполагам, че сте се запознали с това становище и по отношение на това колко грама трябва да бъде хартията, и по отношение на това дали ще бъде прошнурована и прономерована бюлетината и съответно кочанът на бюлетината. От Българската че обемът е твърде голям и с оглед на всички останали допълнителни хипотези за номериране на кандидати, за преференции и така нататък, тоест много трудноизпълнимо условие на зададените в Изборния кодекс ред и начин за отпечатване на бюлетините. Именно заради това, за да се улесни и работата на печатниците, предлагаме една приемлива редакционна поправка. Аз не разбирам упорството Ви, но ако то се дължи само на факта, че се предлага от ГЕРБ, то тогава жалко.

Искам да Ви зачета в чл. 209 още веднъж ал. 2: „(2) Бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини. При откъсване, върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след попълване

Там се подреждат кочани. Може би за целия изборен ден ще отиде само един кочан – 100 бюлетини. Оттам насетне СИК-ът е разположен, аз предния път Ви казах – това са 3-4 бюра в училищата обикновено. Вижда се всеки кой къса пореден номер и какво пуска в кутията. И най-опасното вече е когато СИК-ът затвори вечерта, съберат започнат ред по ред да търсят за кой е гласувала Айшето, за кой Хасан, за кой Муса. Започват да ги търсят в кутията по номерата кой за кого е гласувал.

Отстранява се, но преди да го отстраните, ще кажете на Вашите избиратели, че по поредни номера ще ги броите като овце. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, особено от ГЕРБ, първо, ще Ви помоля да се отнасяте с повече уважение към българските избиратели. (Ръкопляскания като минимум ще помоля поне тези, които се изказват от парламентарната трибуна, да прочетат Проекта за Изборен кодекс. Недопустимо е хора, които правят пространни изказвания, да не са прочели текстовете. Очевидно само Вие не сте разбрали, че след като се сравни номерът на бюлетината, тоест стане ясно, че избирателят гласува именно с бюлетината, която му е дадена от Секционната избирателна комисия, номерът се отстранява

преди да заблуждавате хората. Прочетете целия Раздел „Гласуване”, уважаеми господине! Прочетете, преди да говорите. Това е несериозно и неуважително отношение и към пленарната зала, и към депутатите, и най-вече към българските избиратели.

важни теми в Изборния кодекс, именно защото не само по Конституция, а и по принцип правото на избирателите и тайната на вота е нещо сакрално и неприкосновено и никой не бива... Разбира се, хубаво е всеки един политик, всеки народен представител да да има възможността да се изкаже. Не искам да влизам в техническата част на нещата – колко грама трябва да е бюлетината, дали трябва да има черна линия и така нататък. Моето разбиране е, че всяка допълнителна защита, допълнителна сигурност – да, не трябва да бъдат прозрачни, трябва примерно да има някакъв грамаж, нека да я има и тази черна линия, за която преди малко господин Кънев каза. Мисля, че всяко допълнително подсигуряване в тайната на вота е абсолютно задължително и е хубаво да бъде записано ясно и точно в Изборния кодекс.

от всяка една страна, но спекулациите могат да бъдат разсеяни единствено и само с нашите дела. Какво обаче се случва Всяка номерация на бюлетината безспорно води до съмнение относно контролирания вот. Не може да убедите хората, няма как да убедите и народните представители, че, видите ли, когато има номерация, вотът е по-таен. Аргументът с бюлетините в Костинброд – един вид допълнителните бюлетини по този начин нямало да влязат, наистина моля госпожа Манолова, тъй като вече много месеци чакам обяснение, да ми каже как точно тези бюлетини от Костинброд, понеже Вие сте експерт по Изборния кодекс, ще влязат в обръщение реално и ще може чрез тях да бъде направена някаква манипулация? Последното, което искам да кажа. Преди малко се спомена относно бюлетините – дали ще бъдат прозрачни, или не, че това щяло да се реши чрез методология от ЦИК и гражданския контрол.

Реплики към господин Ненков? Няма желаещи за реплики. Други изказвания по чл. 209? Няма желаещи за изказвания по чл. 209. Уважаеми колеги, гласуваме предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Вие сте прав – в доклада формално е записано, че предложението от групата народни представители от ГЕРБ е подкрепено по принцип. Това обаче не е вярно,

Смисълът на нашето предложение е в предвиждания по-нататък Изборен кодекс – къде се пуска контролната разписка в резултат на проведено машинно гласуване? Това е следващият текст на чл. 212, ал. 4, където е казано, че се пускат в „специална кутия”. Затова трябва да обясните каква е тази специална кутия, защото никъде по-назад в текстовете няма описание на тази кутия? В такъв случай, след като тя не може да бъде прозрачна, ще моля коректно да бъде записано в доклада, че нашето предложение не се подкрепя и да бъде подложено на гласуване. Аз лично смятам, че имате основание, защото подкрепата по принцип се разминава до известна степен с решението на комисията – да подкрепи текста на вносителя.

не би следвало да бъдат прозрачни, защото така ще се вижда вотът на избирателя. Не мисля да влизам в този дебат. Искам да направя редакционно предложение за симетрия между чл. 210 и чл. 211: в чл. 210 след „подпечатани и с печата на секционната избирателна комисия” да се сложи запетая и да се допише „и подписани от присъстващите членове на комисията”, какъвто е и текстът на чл. 211, който визира допълнителните кутии в случаите, в които е необходимо

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Манолова, едва ли аргументът Ви за това какво се е говорило още във Временната комисия по изработването на Изборния кодекс е състоятелен, тъй като голяма част от нещата, които се говориха не само там, а и публично пред обществото, не са факт. Вярно е, че на първата комисия – има и писмено предложение в § 12 за произвеждане на президентски избори едновременно с изборите за евровота през месец май 2014 г., но това отсъства сега във Вашия проект,

като проект и предложеното сега. Нямате право да подписвате и да внасяте доклад, в който предложение, което категорично не е подкрепено, да го вписвате като „по принцип подкрепено от комисията”.

Ще оставя без коментар първата част от изказването Ви. Ще стигнем и до президентските избори. Предполагам, че тогава ще има по-обилни излияния по темата. По отношение на забележката за отразяването на предложението на ГЕРБ – такова беше решението на временната комисия, на тази, в която участвахте и Вие

това си е Ваша работа. В крайна сметка в доклада е отразено това, което е гласувала Временната парламентарна комисия за изготвяне на този доклад. Няма желаещи за изказвания по чл. 209. Уважаеми колеги, гласуваме предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 99 народни представители: за 25, против 61, въздържали се 13. Предложението не е прието. Госпожо Манолова, ще Ви помоля още веднъж да прочетете Вашата редакция – на вносителя по чл. 210,

подписани от присъстващите членове на комисията”. Или по-точно: „секционната избирателна комисия и подписани от присъстващите членове на комисията”.

което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ. „Начин на гласуване” – чл. 212. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 212.

в чл. 213, ал. 2, т. 13 се изменя така: „13. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на съответните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия по време на гласуването и незабавно след приключване на гласуването;”. Комисията подкрепя предложението по принцип. Прочетох го нарочно, в случай че има възражения за подкрепата по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 213: Изисквания Чл. 213. (1) Машинното гласуване се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. (2) Системата по ал. 1 се проектира, осъществява и поддържа по начин, който: 1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването; 2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване; 3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат; 4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите; 5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес; 6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината; 7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;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 осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки; 11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства, съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства; 12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването; 13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки; 14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим; 15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности; 16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи; 17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи. (3) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на системата по ал. 1 и дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване.”

Благодаря Ви, господин председател. Машинното гласуване сме го експериментирали веднъж –2009 г., в около десетина секции. Този път, на база добрия опит и практика, експериментът се разширява. В тази връзка тук като са изписани по-детайлно някои от нещата, може би е редно да направим някои чисто редакционни бележки, които считам, че коментирахме и по време на комисията една част, но все още виждам, че са останали в текстовете.

да конкретизираме и да детайлизираме информацията в Кодекса. Напротив, точно обратно. IT-технологиите са достатъчно напреднали. Нека да дадем шанс и възможност, каквото задължение сме дали на Централната избирателна комисия, да определя реда и условията за машинното гласуване, както и техническите средства, чрез които ще се осъществява това машинно гласуване, а не да ограничаваме със закон. Каквото и да направим ние тук в тази зала, убеден съм, че IT-специалистите отвън имат по-добра подготовка от нас.

господин председател. Уважаеми колеги! Бил съм наблюдател на изборите, където съм наблюдавал чисто машинно гласуване. Това са машини, които са като касови апарати, в тях няма никаква електроника. Там вече не може да има никакви хакерски атаки. Това е един обикновен касов апарат, на който има кодове. Кодовете даже са написани отпред и ти гледаш: 01 – ГЕРБ, 02 – БСП, 03 и така нататък. Който отива пред машината вкарва кода в паметта на машината, излиза касова бележка и тази касова бележка я пускаш в урната. Когато дойде краят на изборния ден – 19,00 ч., бие се тоталът и излиза една табулограма, която показва резултатите

и се разпределят отделните бюлетини по купчинки. Комисията е само от трима човека, не е необходимо да има 12-15 човека – и от това се прави икономия, преброяват се гласовете и се сверява с табулограмата. Един глас не може да има отклонения, това е чистото машинно гласуване. Другото е комбинирано с електронното и както можеш да го атакуваш – дали гласуваш от вкъщи от компютъра, така и тук, когато тази машина има софтуер и електроника можеш да го атакуваш и да направиш хакерска атака. Много по-чисто е с машинното гласуване. Когато е само машината,

Протоколът е самата табулограма. Това отива в самата районна комисия и се преброява и няма как един глас да бъде мръднат. Ако има разлика

Преди да гласуваме тези текстове, уважаеми дами и господа народни представители, имаше предложение за редакционна корекция на ал. 1 в чл. 213 на господин Карадайъ. Предложението е следното: след думите „електронни средства” да се постави точка и текстът до края на изречението да отпадне. Така ли е господин Карадайъ? (Реплика от народния представител

Прегласуваме предложението на народния представител господин Карадайъ за редакционна поправка в ал. 1 на чл. 213. Моля, режим на гласуване.

прието. Гласуваме текста на чл. 212 по вносител, подкрепен от комисията; текстът на чл. 213 в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване.

се привежда в съответствие с текста на ал. 1. Моля да ми кажете дали Раздел ІІІ е гласуван в предишното гласуване, или сега? Не е гласуван.

Моля, режим на гласуване.

Предложението за създаване на Раздел ІІІа с членове от 213а до 213д. Тъй като беше отхвърлено електронното гласуване, няма да чета този текст. Комисията не подкрепя предложението, просто да бъде гласувано.

и чл. 214 по вносител? Няма желаещи. Гласуваме предложението за създаване на нов Раздел ІІІа от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували